Predlagatelj: zastupnik Vladimir Šeks Rasprave su proveli Odbori za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za lokalnu i područnu, regionalnu samoupravu. Izvješće Odbora smo primili na sjednici, predlagatelj je podnio amandman koji postaje sastavni dio prijedloga. Želi li predlagatelj, potpredsjednik Sabora, uvaženi kolega Šeks uzeti riječ? Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici, ja ću vrlo kratko iznijeti sadržaj i intenciju Izmjena i dopuna ova tri zakona. radi se o tome da je državno izborno povjerenstvo analizom odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradu Zagrebu uočilo jednu pravnu nekorektnost završnih odredbi koje se odnose na vrijeme stupanja na snagu ovih zakona. Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi od 17. listopada 2008. godine prepisuje da stupa na snagu 18. svibnja 2009. godine. Isto tako i Zakon o Gradu Zagrebu stupa na snagu 18. svibnja a onaj Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi iz 2007. stupa na snagu 17. svibnja 2009. godine. I Državno izborno povjerenstvo je razmatrajući razmatrajući ove zakone polazilo od činjenice da da bi se predstojeći izbori trebali održati 17. svibnja a iz prikaza završnih odredbi ovih zakona niti Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, njegove izmjene ni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Gradu Zagrebu 17. travnja nisu na snazi, te se postavlja pitanje pravne valjanosti donošenja odluka o raspisivanju izbora. A ovaj drugi zakon bi trebao stupiti na snagu 18. svibanja, ovo je bio lapsus 17. travnja, 18. svibnja. Jednostavno iz tih razloga je sugerirano da se kao jedna od mogućih varijanti i alternativa za stupanje na snagu ovih zakona usvoji varijacija da umjesto da stupaju na snagu 18. svibnja 2009. odnosno 17. svibnja, da stupaju na snagu na dan Odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora članova općinskih i gradskih vijeća, županijskih skupština i gradske skupštine Grada Zagreba te općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba …/Govornik nedvojbene pravne korektnosti da se izbjegnu bilo kakve dileme je na inicijativi Državnog povjerenstva podnijete izmjene i dopune ovih dvaju zakona. I još jedna stvar, budući da je isto kroz raspravu se ukazalo važnim da ne dođe do blokade lokalne

poglavarstva općina, gradova i županija nastoje, nastojati će djelovati do stupanja na dužnost novoizabranih gradonačelnika, načelnika i općine i župana kako bi se ta pravna praznina i faktična praznina, kako kako ne bi dovela do blokade lokalne samouprave. Mi ćemo imati, došli su već i 17 zakona, a koji će vjerojatno idući tjedan se raspraviti a gdje se poslovi iz djelokruga poglavarstva općine, gradova i županija, budući da se ovim zakonima poglavarstva prestaju djelovati, pravno djelovati, ukidaju se poglavarstva, da se u različitim zakonima gdje je predviđeno da određene poslove obavlja poglavarstvo da će te poslove obnašati u pravilu i dužnosti gradonačelnici, načelnici i župani. To ćemo imati na, uskoro na dnevnom redu, tako da se pokrije i to tko će djelovati u ime poglavarstava kada se ona ukinu. Hvala lijepa. Hvala lijepo na predložena tri zakona. Vlada je dala mišljenje. Da li predstavnik Vlade želi dodatno obrazlagati mišljenje? Ne. Žele Žele li izvjestitelji odbora uzeti učešće o raspravi? Ne. Prelazimo onda na raspravu po klubovima. U ime kluba SDP-a, kolega zastupnik, Zvonimir Mršić.

potpredsjedniče, poštovani zamjeniče državnog tajnika, poštovani predlagatelju. Klub SDP-a će podržati ovaj prijedlog zakona, bolje bi bilo još da predlagatelj možda da i neka dodatna pojašnjenja. Ali bi željeli nekoliko stvari upozoriti. Prije svega Zakon o lokalnoj samoupravi koji se odnosi na lokalne izbore je bio u ovom Hrvatskom saboru u tri čitanja. To je jedan od vrlo rijetkih, ako od vrlo rijetkih zakona koji je bio u tri čitanja u ovom Saboru. Nakon tri čitanja on je usvojen u ovom Hrvatskom saboru pri čemu u ta tri čitanja niti Vlada, niti vladajuća većina nisu imali primjedbu na to kada taj zakon stupa na snagu. A u ta tri čitanja je bilo predviđeno da taj zakon stupa na snagu 17. svibnja 2009. godine. I prije nego li je taj zakon stupio na snagu i prije nego li je taj zakon primijenjen, Vlada je promišljajući taj zakon, uputila u saborsku proceduru izmjene i dopune zakona koji nije niti stupio na snagu, niti bio primijenjen, u kojem kaže da taj zakon će u određenim elementima vrijediti 17. svibnja, a u nekim drugim elementima će vrijediti 18. svibnja. Svi saborski odbori, osim Odbora za lokalnu samoupravu, nisu imali primjedbe na primjenu tog zakona. Imamo jednu vrlo apsurdnu situaciju da danas ne na prijedlog Vlade koja ima puno bolji stručni aparat, nego što imamo mi saborski zastupnici ili zastupnik pojedinac, pa čak bio on i potpredsjednik Sabora, korigiramo taj zakon koji ni danas nije nit na snazi niti je do dana današnjeg primijenjen. To se po prvi puta događa da jedan zakon dva puta mijenjamo prije nego što je uopće stupio na snagu ili prije nego je uopće primijenjen. E sada postavljam pitanje kako je to moguće, kako je moguće da tri čitanja smo imali prvi puta, pa smo imali 4. čitanje drugi puta, pa sad imamo 5. čitanje, da smo tek u 5. čitanju došli do spoznaje da je nemoguće raspisati izbore po zakonu koji će stupiti na snagu dan iza izbora. I ja bih se mogao složiti s time da to nitko nije vidio, ali to se vidjelo i to se vidjelo u ovoj dvorani. Znate, mi često slušamo primjedbe ili prijedloge od vladajuće većine, a posebice od Vlade da svaki dobar prijedlog koji će dolaziti iz opozicije će Vlada usvojiti. Ne neki, ne poneki, ne jedan, nego svaki. Kaže premijer svaki. Potpredsjednica Vlade je nedavno isto tako rekla da ako kolega Milanović ima neki dobar prijedlog neka ga on uputi u središnjicu HDZ-a i sve će to biti u redu, bit će prihvaćen. E pa vidite, u ovoj saborskoj dvorani se raspravljalo kada se 4. put čitao taj zakon upravo o tim nelogičnostima da donosimo Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o gradu Zagrebu koji smo zaboravili bili donijeti u prvom paketu i da određujemo da će stupiti na snagu dan nakon izbora, ali taj prijedlog ili tu dilemu nitko nije želio čuti. Vladajuća većina nije imala vlastito mišljenje, nego je imala mišljenje Vlade. I sada je jedna od ključnih dilema koja se kod mene pojavljuje, kada je Vlado počeo misliti različito od Vlade, jer dosta dugo je Vlado mislio isto kao Vlada. Vlado je podupirao Vladu, Vlado je unutar odbora zagovarao ono što je mislila i Vlada. I u jednom ključnom trenutku je Vlado odlučio imati vlastiti stav. I sada se u tehnologiji našeg Sabora bi bilo dobro unijeti novinu i reći da nećemo više upućivati prijedloge Vladi, nego Vladi. Jer bolje da Vladi kažemo što nije dobro i da Vladu na vrijeme upozorimo da bi nešto bilo dobro promijeniti, to je puno efikasnije, nego da to uputimo preko puta Markov trg ili ne daj Bože, u središnjicu HDZ-a. Bilo bi dobro da se Vlada posula pepelom sama, a ne da to mora činiti Vlado za nju. Ali kako god bilo da bilo, mi danas imamo jednu tehničku izmjenu, naoko tehničku izmjenu. Ali izbori se mogu raspisati od utorka, dakle 16. u utorak Vlada Republike Hrvatske može donijeti odluku da se raspišu izbori i ona ima tu slobodu da između 16.3. i 16.4. donese odluku o raspisivanju izbora. Mi danas navrat-nanos moramo raspravljati o ovom tekstu zakona da bismo sutra ponovno navrat-nanos glasali o njemu i zamolili ljude u "Narodnim novinama" da rade prekovremeno da bi otisnule ovaj zakon koji će vjerojatno stupit na snagu sutra, kako bi došli u situaciju da u trenutku kada Vlada može raspisati izbore imamo i zakon po kojem ti izbori mogu biti raspisani. E sada vidite, u demokraciji Parlament kontrolira ili utječe na rad Vlade. Mi nažalost imamo apsurdnu situaciju da se očekuje da to čini samo oporba, a da vladajuća većina u Hrvatskom saboru ne mora utjecati ili kontrolirati rad Vlade. Ovo je jedan od ključnih pokazatelja da bi bilo mudro da konačno Parlament počne kontrolirati rad Vlade, a u Parlamentu su zastupnici i u Parlamentu je i vladajuća većina i oporbena manjina. I koliko ćemo biti složni u toj zadaći, nećemo biti u situaciji da tek iz petog pokušaja možda dođemo do rješenja koje će osigurati da se provedu izbori. Zamislite vi u kojem se mi trenutno nalazimo zakonodavnom šlamperaju u kojem se trebaju raspisati izbori. Danas navrat-nanos mijenjamo tri zakona. Sljedeći tjedan ćemo mijenjati 17 zakona zakona u čijem prijedlogu, koji je usvojila Vlada u utorak, već piše da su ovi zakoni usvojeni. Prijedlog zakona koji tek treba sutra doći na dnevni red ovog Hrvatskog sabora, piše unutra da su ovi zakoni na snazi. To je po prvi puta da Vlada usvaja na sjednici Vlade zakon u kojem su odredbe zakona koji uopće ne postoji. Jer zamislite ako ne daj Bože se primjerice Vlado odluči da ovaj zakon da u dva čitanja ili ako dođe do promjene jednog članka ovog zakona, zamislite ako usvoje se amandmani koje je ovdje kolega Šeks rekao da je uložio na ovo i promijeni cijeli koncept onoga što je Vlada u utorak predložila na temelju nepostojećeg zakona. A vjerojatno već u ladici ima pripremljenu odluku o raspisivanju izbora samo treba udariti datum od kad će trajati predizborna kampanja jer srećom Vlada nema mogućnost odrediti kad će biti izbori. Zamislite da je ostavljeno Vladi mogućnost da čak i taj datum određuje. Kako bi Kako bi nam onda tek zakoni izgledali, ako ne može Vlada donijeti zakon po kojem će raspisati ove izbore. Dakle, ovo je vrlo ozbiljno pitanje, ozbiljno pitanje zato jer govori o nečemu što je ustavna kategorija. Jer Ustav kaže da se vlast države može ograničiti lokalnom samoupravom. Lokalna samouprava je gotovo kao četvrta vlast, a mi se kao zakonodavac na ovakav šlampavi način odnosimo prema lokalnoj samoupravi. Mi danas nitko od nas ne može reći da li će u trenutku raspisivanja izbora ostati ili neće ostati poglavarstvo. Ovaj zakon predviđa da dakle danom raspisivanja izbora nestaju poglavarstva. Amandmani kolege Šeksa i moj amandman kaže da mi predlažemo da poglavarstva ostaju. Međutim, 17 zakona koji dolazi u proceduru sutra kažu da poglavarstva nema, kažu da poglavarstva nema. Ne, ne. 17 zakona koji sutra dolazi u proceduru, a koje je Vlada napisala temeljem zakona koji ne postoji kažu da poglavarstva nema zato što ovaj zakon je napisan da poglavarstva nema. I oni su čitali ono što je Vlado napisao. I mi imamo danas problem, jer nije samo pitanje hoće li biti poglavarstvo ili neće biti poglavarstvo. Pa treba i neke poslove dovršiti. Treba, poglavarstva trebaju održati još barem dvije, tri sjednice. Većina gradskih vijeća i županijskih skupština predviđa još jednu skupštinu prije raspuštanja i sazivanja izbora. Bilo bi logično, u redu, pošteno da danas otprilike znamo kad će biti raspisani izbori i da doista ostavimo dovoljno vremena ljudima da završe taj posao koji imaju, jer bez obzira ostala poglavarstva ili ne ostala poglavarstva njihova mogućnost djelovanja je vrlo ograničena zato jer imamo Zakon o prijenosu vlasti koji ih apsolutno sužava u tome, dakle osim onih koji će zloupotrebljavati taj zakon poglavarstva neće imati značajnu ulogu. Ali poglavarstva, vijeća, županijska skupština imaju potrebu još odraditi poglavarstva po dvije barem sjednice, gradska vijeća i županijske skupštine barem po jednu sjednicu. U konačnici i podvući crtu i dati račun građanima. Mi danas to ne znamo. Dakle, niti danas kada o tome raspravljamo naprosto ne znamo hoće li biti poglavarstva ili neće, niti znamo kada će biti raspisani izbori. Ono što jedina dilema koja ovdje ima ono što sam rekao da bi molili kolegu Šeksa da nam pojasni ovaj zakon se donosi zato da bi bio na snazi kada se raspišu izbori, jer se po njemu raspisuju izbori. E sada, ovaj zakon kaže da će taj zakon stupiti na snagu kada budu raspisani izbori što znači da će prvo donesena odluka o raspisivanju izbora, a tek tada će stupiti na snagu ovaj zakon. E sada, ako nam je razlog donošenja ovog zakona bio to da izbori ne mogu biti raspisani dok ne bude ovaj zakon na snazi onda ne znam kako će se donijeti odluka o raspisivanju izbora koja je preduvjet da ovaj zakon stupi na snagu. Možda bi i tu trebalo doista sad već je izvjesno da će izbori biti vrlo uskoro raspisani. Možda bi mogli odrediti da ovaj zakon stupa na snagu ne znam u roku od 8 dana ili nekoliko dana. Jer po tome ispada da ne znam na početku potpisivanja odluke ili na kraju ovaj zakon stupa na snagu. Ali dakle, prvo po zakonu se donosi odluka a onda zakon stupa na snagu. Da bi se odluka mogla napisati mora prvo stupit zakon na snagu. Dakle, vrlo jedna, ali ja sam uvjeren da će Vlado naći rješenje za to prije nego što Vlada nađe rješenje za to. Hvala. lijepo. U ime kluba HDZ-a uvažena kolegica zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, gospodine predstavniče Vlade, kolegice i kolege. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će prijedlog ovoga zakona koji je danas ispred nas, odnosno tri zakona u objedinjenoj raspravi. I klub Hrvatske demokratske zajednice uvijek je podržavao sve zakone kojima se uređuje i jača lokalna samouprava. Nedvojbeno je da je ova hrvatska Vlada u ovom mandatu, a i u proteklom mandatu pa i ovaj Hrvatski sabor u ovom i prošlom sazivu učinio niz daljnjih iskoraka u razvoju i jačanju lokalne samouprave od fiskalne decentralizacije, decentralizacije zacrtanih mjera u vladinom programu 2008., 2011. godine. Svakako jedan od iskoraka jest i neposredan izbor čelnika lokalne i područne samouprave. O ovom pitanju neposrednoga izbora govori se već preko 10 godina. Spominju ga sve političke opcije, ali je evo upravo saziv Hrvatskog sabora u proteklom mandatu i hrvatska Vlada ova u proteklom mandatu smogla je hrabrosti ja bih rekla i konačno donijela Zakon o neposrednim izborima čelnika. To je svakako prema građanima pošteno jer će konačno građani i birači biti sigurni da glasuju za određenu osobu, njezin program, pa i njezinu političku orijentaciju, na kraju krajeva za njezin integritet i da će upravo ona osoba koja dobije povjerenje većine birača i biti čelnik dotične lokalne ili područne jedinice samouprave. Neće biti kao što se često događalo do sada da osobe koje su imale zanemariv dio biračkoga tijela iza sebe nekim čudom, nekim dogovorima i kemijama dospiju na čelnu poziciju sa vrlo velikim ovlastima. Donošenje ovoga zakona, ja osobno držim jednom snažnom antikorupcijskom mjerom jer njegovom primjenom će potpuno nestati, odnosno postati zanemarivi slučajevi prelaska izabranih vijećnika iz jedne političke opcije u drugu, što je vrlo često izazivalo sumnju na koruptivne radnje jer je bio velik interes u igri i jer prelasci su mogli promijeniti odnose u čelništvu izvršne vlasti. Donošenjem ovoga zakona to neće biti moguće, prelasci neće imati za posljedicu promjenu čelnika izvršne vlasti i stoga će postati manje zanimljivi i akterima i javnosti. E pa zašto sam govorila o ovome zakonu? Zato što je upravo donošenje ovoga zakona iziskivalo i potrebu promjena zakona kojima se uređuju nadležnosti nositelja izvršne vlasti u jedinicama lokalne samouprave i predstavničkih tijela i njihovo uravnoteženo funkcioniranje. Stoga su prošle i pretprošle godine donijeti Zakoni o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Gradu Zagrebu. Tim je zakonima kao dan stupanja na snagu određen dan 17., odnosno 18. svibanj 2009. godine kao dan održavanja izbora, odnosno dan nakon provedenih izbora. I danas mi ovdje raspravljamo, imamo objedinjenu raspravu o Prijedlogu izmjena zakona o izmjeni zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi onoga uz 2007. godine, njegovih izmjena iz 2008. godine i Prijedlog zakona o izmjeni zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Gradu Zagrebu. Zašto su nam danas potrebne izmjene ovih zakona? Pa prije svega radi osiguranja funkcioniranja i mogućnosti rada lokalne samouprave. nedvojbeno je možda na dobrom tragu bila intencijom predlagatelja izmjena i dopuna tih zakona iz 2007. i 2008. godine da on stupa na snagu jer je on i uredio na drugi način nositelje izvršne vlasti na nov način, dakle neposredno izabrane općinske općinske načelnike, gradonačelnike i župane bez poglavarstva i bila je intencija da on stupi na snagu, dakle nakon provedenih izbora za te čelne funkcije. uočena su dva problema. Prvo, da izborni postupak nije završen danom provedbe izbora, obzirom na mogućnost podnošenja prigovora, rješavanja viših tijela u postupku provođenja izbora, mogućnost ponavljanja izbora, drugi krug izbora za neposredno birane čelnike, pa stoga dan konačnosti izbornih rezultata nije i neće biti jednoznačan u svim jedinicama lokalne i područne samouprave, a kako zakon ne može stupiti na snagu parcijalno i pojedinačno za pojedine dijelove Hrvatske, to je valjalo utvrditi drugačiji datum stupanja na snagu. Drugo, Državno izborno povjerenstvo analizirajući u pripremi izbora donijete Zakone o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi i Gradu Zagreba, a kojima se mijenja bitno ustrojstvo jedinica lokalne i područne samouprave te prava pripadnika nacionalnih manjina, zaključilo je da oni predstavljaju osnovu za provedbu izbora, a da neće biti na snazi u trenutku raspisivanja izbora i na to je upozorilo ovaj Hrvatski sabor. Stoga je bilo potrebno i potrebno je ove zakone u tom dijelu određivanja vremena stupanja na snagu izmijeniti. Ja bih također rekla da se samo naizgled radi o tehničkim izmjenama jer su one kratke, ali se radi zapravo o razrješavanju vrlo važnog pitanja, a to je vrijeme stupanja na snagu zakona, što je u konačnici adresatima uvijek uvijek značajno građanima zato jer zakon od toga trenutka proizvodi posljedicu, pravnu posljedicu za njih ili za funkcioniranje institucija. Stoga je bilo potrebno naći formulaciju i utvrditi dan stupanja na snagu ovih zakona kako je to prijedlogom zakona o izmjeni navedenih zakona predviđeno, dakle kao dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora i stupanja na snagu ovoga ovoga zakona kojim se na drugi način utvrđuje djelokrug i nadleštvo neposredno izabranih čelnika jedinica lokalne samouprave. S time da ne bi došlo istovremeno do blokade rada u tijelima jedinica lokalne i područne samouprave. Upravo stoga, Hrvatska demokratska zajednica i klub Hrvatske demokratske zajednice podržava predložene izmjene da bi se bez ikakve zapreke mogli provesti i održati predstojeći izbori za lokalnu samoupravu. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Uvaženi kolega zastupnik Goran Beus Richembergh u ime kluba HNS-a i HDSSB-a. Poštovani gospodine potpredsjedniče, krenuo bih s rečenicom da se srce narodnosnog života nalazi u lokalnoj samoupravi. Nema tih odluka koje tako brzo, tako izravno, tako neposredno, pa čak i sudbonosno dospijevaju do građanina, a da one zapravo nisu kreirane u lokalnoj samoupravi. I sav smisao zajednice počiva na modelima funkcioniranja lokalne zajednice. Nema slobodnoga društva ako lokalna zajednica nije funkcionalna. A kad se dogodi ovakva situacija u kojoj se zapravo možemo svi stidjeti jer je ovo pravni kupus bez presedana u novijoj hrvatskoj povijesti, onda ne bi bilo loše pitati za junačko zdravlje neke ljude koji su bili zaduženi da se ovo ne dogodi. Neki od njih sjede i u ovoj sabornici. Neki su već i diskutirali a nekih nema poput državnoga tajnika Palarića kojega bi volio pitati za junačko zdravlje jer je on bio zadužen za mnoge aspekte ovoga problema da ih uopće ne bude ali sjetit ću se jednog drugog čovjeka pitajući se što je s Vladom, što se događa s Vladom ali ne kolegom Šeksom, što se događa sa Vladom Republike Hrvatske u posljednje vrijeme da je se takve greške događaju, da prema Hrvatskome saboru šalje poluproizvode ili neupotrebljive dokumente. Pogledajte zakone kojima se usklađujemo sa europskom stečevinom. Pogledajte koliko se zakona i koliko puta vraća u ovu sabornicu. Ili tamo netko ne radi svoj posao ili taj tko to radi ne zna svoj posao a ja ću se sjetiti vremena. Nekima su ta vremena možda i odiozna ali devedesetih godina na čelu Vladinoga Ureda za zakonodavstvo bio je čovjek koji nije u Sabor pustio nijedan jedini jedini dokument dok zadnji zarez i zadnje slovo nije bilo na svome mjestu prema pravnome poretku Republike Hrvatske. I nije se moglo dogoditi da se nitko u Saboru a ponajmanje predstavnici Vlade sramote zbog toga što je zakonski prijedlog nedorečen, neusklađen s ostalim propisima ili s Ustavom ili je nepismen a nama se to redovito događa. Kraj toliko ljudi u Vladi Republike Hrvatske ured koji mora brinuti o kvaliteti zakonskih tekstova očito ne funkcionira i onda te ljude šaljemo u Ustavni sud pa su tamo valjda još bolji nego što su bili na svome radnom mjestu. Kako je dakle moguće da svi vrli pravnici odšute, prešute i puste da prođe zakon koji ne može stupiti na snagu onako kako to ne samo pravni pored nego i praksa svih pravnih škola nalaže, pa i zdrave logike, kako je moguće održati izbore prema zakonu koji nije stupio na snagu a to nam se moglo dogoditi. I da ne bi nekih ljudi koji su to pomnije čitali pa logički uspoređivali mogućnosti i utvrdili probleme ne bismo ni danas u ovaj posljednji čas o tome razgovarali. A sjetimo se zapravo što je sve prošao ovaj novi sustav gdje je zapravo ključna stvar neposredni izbor nekih čelnika kao što su načelnici, gradonačelnici i župani pa onda i njihovi zamjenici, što je on sve prošao od momenta kad je Hrvatska narodna stranka donijela taj prijedlog u Hrvatski sabor pa do momenta o kojemu danas razgovaramo, na što liči ovaj sustav u odnosu na onoga kojega smo predlagali, koje su to sve stvari u njemu promijenjene do te mjere da to sada izgleda bizarno. Pa nemojmo zaboraviti, zamjenika gradonačelnika može odjednom birati i gradsko vijeće odnosno općinsko vijeće. Može, može ukoliko dade ostavku ili umre. Njegova zamjenika bira gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika sa onog dijela liste kojoj je pripadao i on. A on uopće nije pripadao. Što je sa zamjenikom iz redova nacionalnih manjina? Predstavnici našega kluba već neko izvjesno vrijeme upozoravaju da nismo dorekli postupak i da će se dogoditi to što ne želimo a to je da se uopće neće birati zamjenik iz redova nacionalnih manjina a on je ne zaboravimo treći. Sad nam se događa dakle da smo uvidjeli raskorak u datumima i da ćemo omogućiti Vladi da raspiše izbore tako da možda ova kampanja bude trajala dulje nego ijedna u povijesti Hrvatske. Teoretski moguće je da kampanja za lokalne izbore počne početkom travnja. Da li nama to u ovom času kada je zemlje suočena s recesijom doista treba? Da li ono što to znači a to znači onemogućavanje funkcioniranja čitavog niza tijela a to znači i mobilizaciju Hrvatskoga sabora jer Sabor očito neće funkcionirati u doba same predizborne kampanje. Da li to nam sada treba? Da li je to jeftino rješenje? Da li je to racionalno rješenje? Pa tko to ovo predlaže i tko to tako i postavlja neka ponese odgovornost i za to pitanje. Pokušava se sada nekim dodatnim amandmanima i premostiti situacija u kojoj ako ovaj zakon odnosno ova tri prijedloga izmjena i dopuna zakona stupe na snagu automatski prestaju funkcionirati poglavarstva a onda imamo onaj interregnum do samoga konstituiranja nove vlasti pa se sada amandmanima pokušava reći da će oni funkcionirati i dalje ali me zanima ovih 17 zakona kad će oni stupiti na snagu, hoće li oni odmah stupiti na snagu jer ako stupe onda opet poglavarstva ne postoje jer nemaju što raditi, jer ti će zakoni zapravo razdijeliti dužnosti između gradonačelnika i vijeća odnosno načelnika i vijeća odnosno župana i skupštine ali će valjda primati naknadu dok se god ne izabere novi načelnik, gradonačelnik i župan. Je li to ono što želimo? Pa nije li ovo sramota da jednu od najvažnijih stvari a to je uređenje života na lokalnoj razini, uređenje načina kako se biraju ljudi koji predstavljaju narod dovodimo u ovakvu situaciju da se više neće znati što jest a što nije. Zar nije sramota da Državni ured za upravu pet minuta do 12 dolazi sa zakonskim aktima kojima će se definitivno razriješiti tko preuzima koju ovlast? Zar nije to sramota da se neće imati praktički ni vremena ispoštovati onaj zakonski rok od 60 dana za usklađivanje statuta? A ja vas pitam od kad, da li od momenta stupanja na snagu ovih triju izmjena i dopuna zakona? Jer to tako piše tamo, u roku od 60 dana mora se uskladiti statut. Pitam tko će to napraviti jer gradskih, općinskih vijeća i županijskih skupština biti neće. Sigurno ih neće biti u roku do njihova novog konstituiranja. Opet ćemo promašiti zakonski rok. I što ćemo onda? Tko će biti kriv što nećemo ponovno ispoštovati jednu zakonsku normu? Tko će biti kriv, zakonodavac. Pa je li to normalno i da li je logično da je zakonodavac kriv zato što drugi ne mogu ispunjavati zakonske obaveze. Opet smo napraviti previd. Sad vas pitam koji je to rok u kojemu će općinska vijeća, gradske skupštine i županijske skupštine odnosno gradska vijeća moći i morati uskladiti svoje statute sa novim odredbama ovih zakonskih propisa. Dakle, očito je da je toliko previda napravljeno kad smo sada u situaciji da se mi zapravo moramo ispričati, prije svega čitavome hrvatskom narodu što smo doveli ih u poziciju da ne znaju kako će 17. svibnja i u kojim uvjetima birati svoje lokalne čelnike. Ne znaju zapravo još uvijek po kojim zakonskim propisima. Pa onda i sve one koji se ti izbori tiču kao organizacijska i funkcionalna stvar, jer ne znaju po kojim propisima u kojim rokovima će morati postaviti svaku stvar na svoje mjesto. Ja im se kao zastupnik, makar nisam bio u sazivu kada je donošen ovaj zakon, iskreno ispričavam. Ali ću pokušati i ovdje u ime kluba kažem, učinit ćemo sve da izmjene i dopune koje moraju stupiti na snagu prouzroče što manju štetu po naše građane. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Imamo jednu prijavu ispravka navoda, uvaženi kolega zastupnik Niko Rebić. Izvolite. **Rebić, Niko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kako smo se naslušali puno kritika i zapravo čuli smo na prijedlog ovoga zakona uvaženi kolega je rekao da je njegova stranka HNS uputila prijedlog u Hrvatskoj sabor o neposrednim izborima saborskih zastupnika. Dakle, to je potpuno netočno. Prije svakih izbora HNS i SDP narodu su obećavali neposredne izbore načelnika, gradonačelnika i župana. Kada su došli na vlast to su kao i mnogo drugog zaboravili što su obećali. Nisu izvršili i sada koji to nisu radili kroz vrijeme kada su mogli donijeti ovaj zakon, imaju toliko primjedbi. Dakle potpuno nepotrebnih umjesto da priznaju da je ova Vlada i ova vlast izvršila ono što su i oni obećavali i građanima i danas ćemo imati sasvim kvalitetne lokalne izbore. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi se prijavio uvaženi kolega zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite kolega Lesar. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Ja smatram da je set ova tri zakona nužno donijeti, ako u svibnju želimo imati izbore sukladno konceptu neposrednih izbora za župane, gradonačelnike i načelnike općina. I samo ću podsjetiti da problem stupanja na snagu zakona, posebice nakon dvije izmjene Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi u ovoj dvorani državnom tajniku postavio sam pitanje kako će se provoditi izborni proces prema zakonu koji će na snagu stupiti dan nakon izbora. To je bilo ono kada smo umjesto jednog zamjenika, voljom većine uveli dva zamjenika, što je bitno promijenilo provedbene radnje u procesu kandidiranja, potvrđivanja, objavljivanja i svega ostaloga kandidata za načelnike, gradonačelnike i župane. Tada sam upotrijebio jednu grubu rečenicu i rekao sam da imam osjećaj da su ti prijedlozi zakona izgledaju mi kao da su izašli iz amsterdamskog kofi shopa. Mnogi su se zbog toga na mene naljutili. Prilikom prošle izmjene zakona upozoravao sam državnog tajnika da neka ponovno pročita i onaj zakon o izboru načelnika, gradonačelnika i župana i upozorio da u njemu, a i sada ostaju jednina kada se govori o zamjeniku načelnika, gradonačelnika i župana, a nisam mogao intervenirati amandmanom jer taj dio zakona nije bio mijenjan imat ćemo i nadalje situaciju da popravkom ovih zakona koji predlaže kolega Šeks spašavamo stvar, ali u izbornom zakonu govorimo o jednom zamjeniku u jednini, pročitajte ponovno te članke. Niste me slušali i vidjet ćete da da postoji mogućnost žalbenog postupka nakon objavljenih kandidata, i rušenje kandidacijskog postupka. Naveo sam vam članke u kojem se o zamjenicima govori u jednini, a ne množini. Problem se pojavio ili znatiželja mi je proradila zbog članka 2. zakona jednog, drugog i trećeg kolege Šeksa u kojem piše da ovi zakoni stupaju na snagu danom objave u "Narodnim novinama". Što je to tako hitno, bitno i važno da koristimo ustavno pravo koja se inače izuzetno rijetko koristi, da jedan zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a ne 8 dana nakon objave u "Narodnim novinama". A gledajući rokove mogli smo ići na 8 dana stupanja na snagu od objave, jer imamo dovoljno vremena za raspisivanje izbora provedbe po postojećim zakonima. Pa sam zaključio da bi u članku 2. umjesto definicije ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama" bilo bolje upisati ovaj zakon stupa na snagu 18. ožujka 2009. godine, jer će očito toga dana Vlada Republike Hrvatske donijeti odluku o raspisivanju lokalnih izbora. Drugo, dilema o tome da li lokalna poglavarstva i prihvaćajući ove izmjene zakona ostaju ili ne, meni su potpuno nebitna i to iz dva razloga. Prvo, zbog Zakona o primopredaji vlasti koji stupa na snagu sa svojim odredbama i ograničenjima na dana donošenja odluke o raspisivanju izbora i ograničava prava i poglavarstva, načelnika, gradonačelnika i župana, na to smo mnogi očito zaboravili, ali je drugi razlog taj što je Vlada u međuvremenu po hitnom postupku predložila ako se ne varam 17 zakona koji jesu potrebni za provedbu sustava lokalne i regionalne samouprave, ali nakon izbora, a ne prije izbora, nakon izbora, ne prije i ne mogu si odgovoriti na pitanje zašto Vlada sada najedanput po hitnom postupku predlaže promjenu 17 zakona koji umjesto načelničkih, gradonačelničkih i županovih ovlasti, odnosno umjesto poglavarstva te iste ovlasti daje čelnicima s odredbom da oni stupaju na snagu donošenja odluke o raspisivanju lokalnih izbora. a trebat će još otprilike 17 takvih zakona u Saboru promijeniti i istina je da i treba sve ono što je do sada u bilo kojem zakonu o cestama, vatrogastvo zaštiti od požara, zdravstvo, socijalnoj skrbi, takvih 30-tak zakona gdje je pisalo da neku ovlast ima poglavarstvo općine, grada, županije razjasniti da li u novom sustavu će tu ovlast imati čelnik ili predstavničko tijelo, ali za provedbu i primjenu tih zakona pitanje je završetak lokalnih izbora, konstituiranje novih predstavničkih tijela i izbora čelnike. I ne vidim razloga zašto bi ti zakoni stupali na snagu danom donošenja odluka o raspisivanju izbora, osim želje da formalno poglavarstvo ostane, ali da ima jednu jedinu ovlast, da ujutro popije kavu i ništa više.

što će se desiti ako obojici zamjenika župana prestane mandat po bilo kojoj osnovi. Bio je zadnji put pokušaj protuposlovničkih amandmana na taj dio zakona, ali taj model i taj problem ne rješavamo prije izbora, to ostavljamo za poslije izbora, ali za svaki slučaj sve ovlasti poglavarstva prije izbora prenosimo na čelnike općina, gradova i županija kao da imamo potrebu, strašno veliku potrebu da im damo ovlasti koje će tek ubuduće pripadati neposredno izabranim čelnicima. Kome je to u interesu? i upozorio da manjkavost odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o sigurnosti prometa na cestama uzrokuje poništenje velikog broja odluka gradova i općina kojima se regulira komunalni red odnosno parkiranje i naplati kazni, koje je pred nas došlo tek jučer ili danas, a da Vlada istovremeno nije po hitnom postupku ponudila promjene jednog i drugog zakona i riješila ovaj problem na koje ukazuje Ustavni sud kao jedino mjesto gdje ovdje u Saboru možemo taj problem riješiti. Dakle, ja predlažem da i ova tri zakona, kao i ovih 17 koje ćemo sutra vjerojatno uvrstit na dnevni red i idući tjedan usvojiti, umjesto one … /Govornik se ne razumije./… da stupaju na snagu danom stupanja na snagu, donošenjem odluka o raspisivanju lokalnih izbora. Jednostavno pišemo 18. ožujak tako da svi znaju kada će Vlada donijeti Odluku o raspisivanju izbora i prema tome se ravnat. Manje nervoze, manje živaca, uz poruku da tada kampanja formalno može započeti 4. travnja, a to znači da Sabor kad završi ovu sjednicu do lipnja neće zasjedati, jer je u Hrvatskoj dobra, uhodana i uljuđena praksa da u vrijeme izbornih kampanji državni parlament ne zasjeda. Hvala lijepo. Imamo jednu prijavu za repliku. Uvaženi kolega zastupnik Boris Šprem. Izvolite kolega. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Kolega Lesar, vi ste toliko sigurni, makar sam i ja čuo da iz Banskih dvora dolazi ova informacija da će lokalni izbori biti raspisani 18.3. ove godine, dakle srijedu iduću. Ja nisam u to siguran. A znate zašto nisam siguran? Zato što je ona dugotrajna kampanja. Mislite da ovoj Vladi paše dugotrajna kampanja? Jer ako se odluka o raspisivanju izbora donese što prije onda je kampanja duža, to valjda znamo. Ako se donese kasnije, onda je ona kraća. Koliko ja znam, baš nekih kandidata na lokalnim, ne svih ali nekim značajnim jedinicama lokalne … /Govornik se ne razumije./… nisam do sad vidio. Prema tome, ja mislim da neće raspisati Vlada izbore 18. travnja, ja vjerujem više da će ih raspisati tamo negdje poslije Uskrsa. To je moje mišljenje. Dakle ja tu repliciram jer ne znam otkud vam taj zaključak. … /Upadica se ne čuje./… Nije, Uskrs je 12. Dobro ja govorim, znam ja šta govorim, pa ja pratim kad je Uskrs. Uskrsni ponedjeljak je 13., znači negdje 14. bi moglo. Tako nešto. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** E sad, kolega Šprem, nisam rekao da će Vlada odluku donijeti 18. travnja nego 18. ožujka i nisam rekao da sam čuo, nego da sam izračunao. To je razlika, u tome čuti ili izračunati. Ja doista slabije u zadnje vrijeme čujem pa se ne mogu pouzdat na to, a niti geni mi baš nisu takvi da bi mogao imati te predispozicije. Nego sam izračunao da bi to mogao biti objektivni dan donošenje odluke Vlade o raspisivanju izbora, lokalnih izbora u Republici Hrvatskoj. Meni je užasno drago što sam vas razočarao sa ovim što nisam čuo nego izračunao, ali eto. Ova odredba koja je u članku 2. ili završna odredba me ponukala na računicu ili matematiku. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Slijedi rasprava uvaženog kolege zastupnika Emila Tomljanovića. Izvolite kolega. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvažene kolegice i kolege. Evo ja ću uvodno kazati da apsolutno podupirem ova rješenja, sva tri zakona, dakle u smislu kako su ona predložena i to iz tri osnovna razloga. Prvi od njih je dakle da stupanje na snagu, a samim tim i primjena zakona određena sa ovim rješenjima na jedan jedinstven, jasan, precizan i uistinu razvidan način, dakle u sva tri zakona. Drugo, ove izmjene omogućuju vremenski cjelokupni pripremu izbornog postupka što isto tako treba naglasiti i naravno, otklanjaju sve sumnje koje su se mogle pojaviti kada bi zakoni koji reguliraju jedinstvenu izbornu materiju, a radi se o izborima naravno za lokalnu regionalnu samoupravu, stupili na snagu u različitom vremenskom periodu, dakle u različitim vremenskim rokovima. Ponavljam, otklanjaju sve sumnje u smislu primjene i mogućnost pravovaljanog pripremanja i provođenja izbornog procesa. I treći element ili treće što bih htio uvodno naglasiti, dakle da je stupanje na snagu sva tri zakona vezano za donošenje odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju lokalnih izbora čime u tom formalnom smislu

povezuje se sa stupanjem na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske kojim će zapravo taj izborni postupak i započeti. Međutim, uistinu i u smislu ovih rasprava valja istaknuti da je reguliranje pogotovo prijelaznog perioda, ja mislim da to još nitko do sada nije naglasio ili nije naglasio dovoljno. Jasno da se mi nalazimo u jednom prijelaznom periodu i to je osjetljiva materija koja zahtijeva, a poglavito kada se prelazi iz jednog izbornog sustava u drugi. Dakle, mi prelazimo iz jednog izbornog sustava na drugi izborni sustav na razini jedinica lokalne samouprave. Ove stvari dakle pogotovo u prelaznom periodu da je teško, nego postoje najrazličitiji koncepti, najrazličitija razmišljanja na koji način to urediti. I mislim upravo da je ovim intervencijama da se i ta materija pravovremeno i na pravi način uređuje. Naravno uvijek se postavlja pitanje da li izmijenjeni zakonski tekstovi u tom prelaznom periodu odgovaraju na sva postavljena pitanja, odnosno na pitanja koja će postaviti slijedom pripreme i održavanja izbornog procesa. Imamo tu dva seta tih pitanja, dakle prva pitanja ili prvi set pitanja odnosi se na reguliranje onog vremenskog perioda koji se odnosi od ili počima momentom raspisivanja izbora do pravomoćnog okončanja izbora. A drugo, drugi set pitanja se odnosi na što se to događa sa poslovima naravno iz nadležnosti općinskih, gradskih i županijskih poglavarstava pogotovo u svjetlu novo donesenih zakonskih rješenja kada poglavarstava više nema u sferi izvršne vlasti, odnosno nisu predviđena kao tijela izvršne vlasti već su to naravno gradonačelnici, načelnici i župani. Mislim samo da se u jednoj raspravi spomenuo direktno i precizno Zakon o primopredaji vlasti kojeg smo mi mijenjali, pa u tom smislu regulira te odnose. Dakle, odnose primopredaje vlasti na lokalnoj razini. Taj zakon je na snazi i on će se primjenjivati i u ovim situacijama, u ovom slučaju i naravno da taj prijelaz ili ta primopredaja vlasti će se u krajnjoj liniji i napraviti primjenom izričitih odredaba tog zakona. Imam onaj drugi problem koji isto tako će se otkloniti ili je predviđen način i postupak kako će se otkloniti, a to je čitav set ovih zakona koji su u pripremi, koji su ušli u saborsku proceduru i koje uistinu treba promijeniti na način da sve ono što je bilo predviđeno u smislu nadležnosti županijskih, općinskih i gradskih poglavarstava se sada preformulira ali ne nekakvim automatizmom u odnosu na čelnike izvršne vlasti nego bi isto tako trebalo vidjeti, razgraničiti koji poslovi u tom smislu idu, idu ili prelaze temeljem zakona na čelnike izvršne vlasti a koje bi eventualno trebalo ostaviti predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave. Zaključno. Dakle, po prvi puta se događa situacija u pravnom, u normativnom smislu da prelazimo iz jednog sustava izbora i ne samo izbora, nego i odnosa na razini jedinice regionalne samouprave u drugi. Dakle, potrebno je donesti čitav niz provedbenih i procesnih propisa, zakona i nije težina usklađenja ili usklađivanja odnosa između tih propisa je je rezultirala ovakvim rješenjem. I ona rješenja koja su postojala mnogi su i u smislu obrazloženja prihvaćali i ta rješenja u smislu zakonitog pripremanja i obavljanja tog izbornog procesa. Nakon upozorenja, odnosno nakon drugih promišljanja gdje se u fokus stavio izborni dakle postupak, izborni ciklus mislim da se opravdano priklonilo jednom ovom novom rješenju na način da se uistinu na razvidan način definiralo u sva tri propisa kada oni stupaju na snagu što je osnovni preduvjet pravovaljanog reguliranja izbornog postupka i na kome ne smije pasti ni trunke sumnje da li je on u ovom ili onom smislu nezakonit i upravo se to dešava ovim rješenjima. Dakle, otklanjaju se sve sumnje da bi u bilo kom segmentu priprema i provedba izbornog procesa na lokalnoj razini bio bio u bilo kom segmentu protuzakonit i zato apsolutno podupirem ove prijedloge. I mislim da uz možda još ima razmišljanja evo i amandmanski da se se razriješi i taj odnos što se dešava sa poglavarstvima u ovom prijelaznom periodu kao i u ovom čitavom setu zakona koji su u saborskoj proceduri i još neki zakoni, ne samo ovi koji su u saborskoj proceduri će isto tako doživjeti svoju nužnu izmjenu da ćemo eto završiti taj posao, da će se donijeti odgovarajući zakoni kako bi se u prvom redu i izborni proces, a u drugom redu što je još da ne kažem i bitnije. Dakle, buduće funkcioniranje jedinica lokalne samouprave bilo na kvalitetan način zakonom regulirano. Shodno svemu izloženom ja ove naravno prijedloge kao i ovaj amandmanski dio, dakle koji se nadovezuje na ove izmjene apsolutno podupirem jer mislim da na najbolji mogući i najkvalitetniji način razrješavaju sve ove probleme o kojima smo mi danas raspravljali. (HSS)** Hvala lijepo. Jedna prijava replike, zastupnik Zvonimir Mršić. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Poštovani kolega gotovo je fascinantno koliko ste vi rekli da se ovim zakonom razrješava dilema. Ja sam mislio da je to jedan opsežni zakon od par stotina stranica, ovaj zakon govori, odnosno sva tri govori jedno te isto kad će taj zakon stupiti na snagu. Na to smo vas upozoravali do sada četiri puta. Četiri puta nas niste htjeli slušati niti čuti i onda sva sreća pa je došlo do disonanci u razmišljanju između kolege Šeksa i Vlade i to u posljednji trenutak. U foto finišu se zbivaju ove dramatične situacije. Zamislite da se to dogodilo za 14 dana i da sve ovo ne bude razriješeno što sada jest kao razriješeno i što razrješava se sa ovim stvarima. A još je fascinantnije da u zadnji trenutak ili poslije zadnjeg trenutka na pumferu se Vlada vozi i daje 17 prijedloga zakona koji razrješavaju odnos tko će raditi šta, šta će raditi poglavarstvo, šta će raditi vijeće. Pa ako ste uspjeli pročitati tih 17 zakona onda je bilo malo ovako, malo tebi, malo tebi. Malo ćemo dati gradonačelniku, malo ćemo dati predstavničkom tijelu, pa ćemo malo dati gradonačelniku, pa ćemo dat malo predstavničkom tijelu pa se negdje niti ne zove gradonačelnik nego se zove izvršni organ u prijedlozima zakona koji dolaze sutra u ovu proceduru. Mi smo imali tri godine vremena donesti cjeloviti paket Zakona o lokalnoj samoupravi, ne kozmetički, ne tehnički nego cjeloviti jer jer smo Zakon o lokalnoj samoupravi mijenjali u studenom 2005. godine. Mi smo definirali velike gradove. Mi nećemo birati gradonačelnike velikih gradova jer veliki gradovi postoje na papiru jer još nitko od vas nema disonanciju u razmišljanju da ima hrabrosti i petlje napisati Zakon o lokalnoj samoupravi koji će primijeniti te neke stvari. Prema tome, nemojte preuveličavati nešto što nije. Posipate se pepelom, ok je, treba donijeti zakone zato jer ne bi mogli se provesti izbori. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala. Odgovor na repliku, kolega Tomljanović. Uvaženi kolega, ja ne preuveličavam ništa, apsolutno ništa i sami ste u svom istupu u ime kluba SDP-a pobrojili čitav niz tih propisa, odnosno zakona koji se direktno odnose na jedinice lokalne samouprave i ne to samo u ovom smislu pripreme i provedbe lokalnih izbora. Složiti ćete se uvaženi kolega, ja sam vas pažljivo slušao, molim vas za malo pozornice bez obzira na vašu fascinaciju, složiti ćete se s tim da je posložiti normativno zakonski lokalnu samoupravu u smislu izbora za predstavnička tijela i izvršna tijela jedinica lokalne samouprave kada se prelazi iz jednog izbornog sustava u drugi i kad ja neću sad govoriti napamet, kad je na desetke zakona u pitanju koji se mora i u materijalnom i u formalnom smislu posložiti i u smislu njihovog stupanja na snagu da bismo imali jednu cjelinu i normalno funkcioniranje jedinica lokalne Što tu sada vas fascinira? Da li je to na vrijeme, nije na vrijeme? Mislim da smo na istoj zadaći sad ovoga momenta da posložimo zakone na način da se izborni ciklus može provesti na zakonit način, da nema dvojbe, sumnje u smislu koji je zakon na snazi, koji zakon nije na snazi i u smislu njegove dakle primjene i stupanja na snagu da omogućimo Državnom izbornom povjerenstvu da pripremi izbore i da ih dakle provede na najbolji mogući način i svima nama i da imamo jednu situaciju, jednu normalnu situaciju provođenja, organiziranja izbora i nakon izbora normalno funkcioniranje jedinica lokalne samouprave. Ovi prijedlozi, to nije nikakvo pretjerivanje, omogućuju upravo to. Kad govorim o otklanjanju sumnje, govorim o tome da se može pa u nekim razmišljanjima, i to sam naveo kad sam govorio i raspravljao o ovoj točki dnevnog reda, čak da su i ona rješenja provediva. ona rješenja provediva uz izmjenu nekih drugih odgovarajućih. Dakle, imamo i tu različitih rješenja. Sve što sam kazao je da su ovo preciznija, bolja, točnija, otklanjaju dvojbu, otklanjaju sumnje i zato ću apsolutno poduprijeti ta rješenja, kao i ona rješenja koja su na tragu da damo odgovore na pitanja što se dešava i sa poglavarstvima u ovom prelaznom periodu, u periodu od raspisivanja izbora pa do konstituiranja tijela jedinica lokalne samouprave. Toliko o vašoj fascinaciji. Uvaženi kolega zastupnik Vladimir Ivković. Njegova je sljedeća prijava. Izvolite. **Ivković, Vladimir (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, predstavniče Vlade. Nakon ovih iznijetih tvrdnji koje su s jedne strane prikaz mogućih grešaka koje su se dogodile, a s druge strane, ti isti zastupnici su kod donošenja tih zakona ometali da se tekst poboljša. Svi se sjećamo baš ove intervencije na koje se jedan od tih zastupnika pozivao kada je, koristeći poslovničku primjedbu spriječeno da se klubovi vladajućih stranaka, kad su predložili rješenje u slučaju odstupanja zamjenika gradonačelnika i zamjenika župana, iako velim danas smo čuli da neki ne čitaju zakone pa misle da se prihvatilo ono što se predlagalo. Ne. Baš zbog intervencije oporbenog zastupnika se nije moglo prihvatiti i nije se moglo dobiti dobiti bolje rješenje od onog koje danas je. Dakle, toliko o dobrim namjerama kad se donosi zakon. A što se pak tiče što se pak tiče statuta koji će uslijediti na usklađivanju lokalnim samoupravama, činjenica da ovaj tekst koji je sad ponuđen definitivno omogućava da se mogu otvoriti rasprave, može ih otvoriti staro, a do ovih izmjena nije se mogla otvoriti rasprava o statutima i na taj način vam se omogućava da u jedinicama lokalne i regionalne samouprave statutima koristite i unosite sve ove izmjene od ovog dana i zbog toga je ovaj dan stupanja na snagu istovremeno s objavom u Narodnim novinama, a prije raspisivanja izbora dobro rješenje, a ne loše rješenje jer će omogućiti da u međuvremenu pokrenete postupke usklađivanja svojih statuta. Podržati ću naravno ovaj zakon i mislim da u ukupnosti doprinosi rješenju ove situacije koja nam je svima u interesu.

dojavljeno, bila je replika od uvaženog kolege Šprema. Izvolite kolega Šprem. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa htio sam replicirati kolegi Ivkoviću jer iz njegovog izlaganja proizlazi da, evo zahvaljujući oštroumnosti Vlade, odnosno i gospodina Šeksa, sad se nalazimo pred boljim rješenjem nego što ga imamo sada u zakonodavstvu. To je točno. Ali ja vam moram reći, sami ste to rekli, samo malo među recima pa sad ja budem otvoreno rekao. Zahvaljujući prije svega Državnom izbornom povjerenstvu koje je napisalo pismo da vam zakon ne štima i zakoni ne štimaju i zbog toga ste reagirali. Dakle, hvala Bogu da imamo Državno izborno povjerenstvo kao tijelo neovisno i koje brine o provođenju izbora da nas je upozorilo sve skupa, ali prije svega vlast da se ovo promijeni tako da se spasi što se spasiti može. Hvala.

nije im bila sudba da stupe na snagu, došao je amandman kao krpa, krpica na zakone, ali ne samo to, u međuvremenu je i došao amandman na amandman. Dakle, očito je to sve bilo zbog upornosti Vlade da bude uporna dakle ljudski je griješiti, ali ne baš tako biti uporan na tim greškama, pogotovo kad ste upozoreni na te greške kad se vidi da se nema kud onda se ponovo ne preuzima odgovornost nego Vlado treba preuzimati, je li, spašavati Vladu kao što je to ovako dosta pitoreskno opisao govoreći u ime kluba naš kolega Mršić. No evo, što je tu je, ja oko toga ne bih trebala trošiti ni puno riječi oko toga, ali u svakom slučaju ne bi trebalo tako pobjedonosno nastupiti u smislu kao da spašavate ono što ste sami upropastili. Dakle, ljudski je priznati i pogriješili smo. Dajte malo se smirite tamo. Međutim, ostaje čitav niz ovo je prigoda s obzirom da se radi o prijedlogu zakona s konačnim prijedlogom zakona, prigoda da se nešto kaže o čitavom nizu nejasnoća koje ako već ne iziskuju promjene jer je sada kasno za njih ali u svakom slučaju tumačenje na vrijeme gospodine Palariću, tako da ta tumačenja ne ovise o tome tko je uputio ta pitanja nego da budu dana na vrijeme i jednoznačno, da Središnji ured ne bude laboratorij u kojem će se kažem iz određene izborne pobjede odnosno porazi pretvarati u pobjede a toga smo se dosta nauživali. Jednako tako ova država skupo plaća DIP i njegove članove. Sada je DIP pojačan za razliku od one prve verzije navrsnijim sucima Vrhovnog suda, ali nažalost zavisno od upita iz pojedinih lokalnih sredina sasvim proturječna, usmena tumačenja proizlaze. To nije dostojno jedne takve institucije za koju građani skupo plaćaju bez obzira što se radi o usmenim upitima odgovori moraju biti jednoznačni, tako da na elementarne nepoznanice koje se ne daju razriješiti tumačenjem zakona odnosno izazivaju različita tumačenja bilo logična bilo jezična a pogotovo u kombinaciji nužnosti i upotrebe različitih metoda tumačenja mi moramo dobiti jednoznačne odgovore. Evo jedan koji najčešće ljudi sa terena pitaju. Prije svega, kako određene liste jer zakon je izričit da političke stranke mogu u tim koalicijama i kako lista nosi onda naziv. Međutim, u kombinaciji a to će bit najčešći slučaj i najjačih stranaka da idu u koaliciju s neovisnim listama, kakva je sudbina i kako je naziv te liste. Nitko ne kaže da li i oni moraju skupljati potpise. To zakon nije rekao i molimo odgovor na takva pitanja, a ovo je prigoda da se dade odgovor na ta pitanja. Nadalje, pitanje nespojivosti funkcija, pogotovo se to pitanje postavlja kod onih lokalnih samouprava koje imaju do 10 tisuća stanovnika gdje postoji mogućnost da čelni čovjek obavlja neprofesionalno svoju dužnost nego volonterski, pa se postavlja pitanje a ima i takvih slučajeva, pogotovo male sredine ne obiluju baš kadrovima pa se postavlja pitanje što je sa ljudima recimo konkretno ravnateljem škole koji se kandidira za čelnika jedinice lokalne samouprave, dakle općinskog načelnika, gradonačelnika a on je na listi a pitanje je kada nije osnivač odnosno kada je osnivač županija. Je li to nespojivo? To moramo dobiti odmah odgovor a ne zato ćemo sačekati da vidimo je li taj ravnatelj iz ove ili one političke opcije. To se više ne smije dogoditi, to je dosta kompromitiralo ovu državu i opteretilo je. Sjetimo se kako je Europska zajednica reagirala nakon lokalnih izbora 2005. godine. Tada smo se osramotili trgovačkim ugovorima. Nemojte da ovdje kao Središnji državni ured koji morate bditi nad zakonitošću jedinice lokalne samouprave da onda nešto što se dogodilo da idemo takvim stazama a ne ispravljamo greške. Još uvijek ima vremena da se stekne i autoritet te institucije koja kažem mora biti i mora bditi nad zakonitošću jedinica lokalne samouprave, a njegova uloga i uloga Središnjeg ureda je vidim još veću u ovoj novoj poziciji, jakoj poziciji čelnika jedinica lokalne i regionalne samouprave u svakom slučaju. Vrlo interesantno pitanje da u ovom zakonu o Gradu Zagrebu nakon izbora moraju se imenovati odnosno izabrati ponovo pročelnici. U nijednoj jedinici lokalne samouprave ili regionalne samouprave dakle županije jer Grad Zagreb ima status županije ta obveza nije. Dapače, oni potpadaju pod Zakon o primopredaji vlasti i jasno je da su nepromjenjivi sami po sebi nakon izbora, ne naravno ukoliko ne rade dobro svoj posao kad potpadaju onda pod sankcije Zakona o službenicima i namještenicima. Dakle, kako je došlo do toga to je također jedno od pitanja, i evo ovo je prigoda da o tome porazgovorimo. Sa statutima Sa statutima mi imamo ozbiljnih problema i imat ćemo problema, i tako će nas promatrati i oni koji nas promatraju i ocjenjuju u cjelinu uspješnog …/Govornica se ne razumije./… političkog sustava. Nije dopustivo da mjerodavni podaci budu a to su već najave, sad ja već ne mogu sa sigurnošću tvrditi da li iz Središnjeg ureda ili od DIP-a da će biti mjerodavni podaci oni od zadnjeg popisa 2001. godine kada je stanje u stanovništvu i u strukturi stanovništva apsolutno značajno se promijenilo. Mi smo svjedoci i znamo to su mjerodavni podaci koliko se samo u određenim izbornim jedinicama u zadnjim parlamentarnim izborima povećao broj stanovnika do alarmantnog broja da negdje broj birača premašuje broj stanovnika. Dakle, to su egzaktni pokazatelji. Ja ću još jedanput navesti ovaj primjer ali ovo sada više nije prozivanje Središnjeg državnog ureda, ovo je sada pitanje i Ustavnog suda. Ide četvrta godina, dakle za dva mjeseca bit će bespredmetna tužba koju smo mi kao klub SDP-a podnijeli Ustavnom sudu zbog odluke Vlade koja nije htjela, ne kolega Vlado vaša nego Vladina ona ona koja češće griješi nego vi, donijela odluku da se nama ne priznaje 12. vijećnik u gradu Zadru uz obrazloženje, molim još jednom, jer je opće poznato da birački popisi nisu sređeni. I kako Ustavni sud očito ne zna kako će iz toga izaći traži da vrijeme proguta tu jednu evo nevolju s kojom se mora nevoljko susretati i Ustavni sud. E vidite, da se takva obrazložena uopće ne bi više izlazila iz radionice Središnjeg državnog ureda jako je dobro da mi preciziramo kada su statuti dužni to učiniti, prilagoditi jedinice lokalne samouprave svoje statute Ustavnom zakonu o primjeni prava nacionalnih manjina. Hvala lijepa. Hvala lijepo kolegici zastupnici. Iscrpili smo prijave za raspravu. Za riječ se javio državni tajnik gospodin Palarić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođe i gospodo zastupnici. Pa uvijek kada se govori o lokalnoj samoupravi govori se sa puno strasti. Vjerojatno sam u dobrim namjerama da sustav bude bolji, ali se ponekad kaže nešto što sigurno ne drži vodu ili se interpretira na način kako se ne bi smjelo interpretirati. Ovaj cijenjeni Dom je donio Zakon o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba koji je na snazi i koji je jasno dao ovlast Vladi da raspiše izbore. Prema tome, teza da se ne bi mogli izbori je u najmanju ruku pogrešna interpretacija pravnog sustava Republike Hrvatske. Mi smo čuli i zato sam morao reagirati puno, puno napada na središnji državni ured sa optužbama da on donosi odluke ovako ili onako. Dakle, meni je drago da se misli kako Središnji državni ured za upravu ima i veliku moć i ovlasti, ali to je daleko od istine. Ured je jedno tijelo državne uprave koje priprema prijedloge zakona za Vladu kao formalnog predlagatelja koje Sabor donosi. Dakle, radimo stručne poslove, dajemo mišljenja, tumačenja svima jednako, svima kada nas pitaju i pisana mišljenja koje potpiše bilo ja bilo moji zamjenici, obvezuju tijelo koje ga je izdalo, ne nego tijelo i nema postupanja u jednom slučaju ovako ili onako. A o principijelnosti ureda najbolje govori da je ovaj ured predložio Vladi raspuštanje dvije županijske skupštine i jedno gradsko vijeće kada smo kada smo nedvojbeno utvrdili da su se zamjenjivali vijećnici mimo njihove volje upotrebom bjanko ostavki. Dakle, kada govorimo o principijelnosti većeg dokaza od toga nema. Prema tome, i u ove izbor ulazim spremni, izbori su složeni. U njima sudjeluje, samo u izbornoj administraciji 36 tisuća ljudi od biračkih odbora, izbornih povjerenstava do državnog izbornog povjerenstva, pa i Ustavnog suda. Svako tijelo će odraditi svoj posao. Mi smo unaprijedili izborni sustav u vođenje neposrednog izbora gradonačelnika, ali isto tako unaprijedili smo ga donošenjem Zakona o financiranju političkih stranaka nezavisnih lista i kandidata, a unaprijedili smo ga također i uvođenjem Državnog izbornog povjerenstva kao dominantnog profesionalnog tijela politički izbalansiranog i ja sam uvjeren da će Državno izborno povjerenstvo i na ovim izborima položiti ispit kao što ga je položilo i na parlamentarnim izborima, jer koliko god netko tvrdi da smo se mi osramotili pred Europom istina je sasvim obrnuta. Vijeće Europe, kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe o Hrvatskoj ima najbolje mišljenje. Međunarodni promatrači OESS-a i svi drugi su izborne procese u Hrvatskoj ocijenili sa najvišom ocjenom. Evo hvala lijepa. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. se ne razumije./ … Ovime smo završili raspravu za objedinjene tri točke. Glasovat ćemo kada se za to steknu uvjeti.